Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. Krenut ćemo sa radom i prva točka biti će kao što je najavljeno: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge, drugo čitanje, P.Z. br. 774 Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 207. a Poslovnika Hrvatskog sabora. Temeljem navedenog članka 207. a Poslovnika, propisano je da se zakoni kojima se u skladu sa Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za vanjsku politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Andreja Metelko Zgombić, izvolite. Dobro jutro, hvala lijepa. Poštovani g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospoda zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica i Japana. Sporazum je potpisan u Tokiju u Japanu, 17. srpnja 2018. g. nakon 5 g. pregovora. Riječ je o sporazumu kojim se utvrđuje strateško partnerstvo između EU-a i država članica i Japana i njime se zaista vrlo čvrsto osnažuje svekoliko partnerstvo između Japana i EU-a i država članica i to promicanjem političke i sektorske suradnje i zajedničkim djelovanjem na područjima od zajedničkog interesa uključujući i u regionalnim i globalnim forumima. Samo područja suradnje su zaista bogata i protežu se gotovo kroz sva područja djelovanja država, sporazumom se promiče zajedničko djelovanje u promicanju zajedničkih vrijednosti, demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, promiče se zajednička suradnja u području mira i sigurnosti, zajedničko upravljanje krizama, zajednička borba protiv širenja oružja za masovno uništenje. Jednako tako i zajednička borba protiv terorizma. Samim sporazumom utvrđuje se i bliža suradnja kad je riječ o razvojnim politikama, ekonomskim i financijskima, suradnja u znanosti, tehnologijama, inovacijama, prometu, turizmu, razvoja mišljenja i politika vezano za područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, dakle novih izazova, jednako tako i suradnja u kibernetičkim pitanja kako je riječ o pitanjima sigurnosti i borbe protiv kriminala u kibernetici. Dakle to su sva područja u kojem i države članice i EU-a i Japan imaju široki prostor za zajedničko djelovanje. Zajedničko se predviđa i suradnja kad je riječ o zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena, u energetici, poljoprivredi, ribarstvu, pomorstvu, pravosudnoj suradnji, dakle obuhvaća vrlo, vrlo širok spektar zajedničkog djelovanja. dakle to je jedna čvrsta platforma kojom će se utvrditi politički dijalog, produbiti i bilateralna suradnja, tako će i RH kroz ovaj sporazum imati jedan jači forum forum za razvijanje i bilateralne suradnje sa Japanom a naravno to će biti forum za zajedničko djelovanje na globalnoj razini. Sam sporazum u privremenoj primjeni ima one odredbe koje se tiču nadležnosti isključivo EU-a odnosno pitanja iz zajedničke i vanjske i sigurnosne politike i te su odredbe u privremenoj primjeni od 17. 7. 2018. godine. Ono što je posebno isto važno možda na karaju istaknuti jest da se ovim sporazumom ne utvrđuje samo strateško partnerstvo nego se utvrđuje i institucionalni okvir za to partnerstvo, ustanovljava se zajednički odbor koji bi se sastajao jedanput godišnje u Bruxellesu i Tokyju i to će biti jedna dobra platforma za daljnje razvijanje i produbljivanje partnerstva i zajedničkih interesa. Slijedom navedenog, predlaže se da ovaj Visoki dom prihvati ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, ovim prijedlogom zakona se potvrđuje strateško partnerstvo između EU i Japana. Između ostaloga, to omogućava i jačanje bilateralnih odnosa, kada spomenemo odnose Hrvatske i Japana, onda je na prvome mjestu tu tuna, u kolovozu ove godine je ministar vanjskih poslova Japana bio u posjetu RH, dakle i osim napretka na području turizma, osim toga što je Hrvatska prepoznatljivija, između ostaloga i po nogometu, ono u čemu mi možemo razvijati daljnje odnose, osobito po bilateralnome načelu, to je pitanje suradnje sa odgojno-obrazovnim ustanovama, znanošću, zdravstvom i tu, isto tako ima potencijala za jačanje bilateralnih odnosa između Hrvatske i Japana. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Mene evo zanima kolegice državna tajnice da nam kažete konkretnije malo koje ćemo to mi kao Hrvatska imati koristi od potvrđivanja ovog Sporazuma. Normalno da je to stvar generalna za EU, ali zanima me jer ja uvijek imam osjećaj da se sve svodi na bilateralne odnose, posjete ministara, evo, sad je bio naš potpredsjednik Reiner kod cara Naruhita na krunidbi. To je sve lijepo i lijepo je tako razvijati odnose prijateljske sa Japanom, ali me zanimaju ipak ove malo konkretnije stvari pa ukoliko ste u prilici, da nam tu malo kažete

hvala lijepa. Dakle ovaj Sporazum i razvijanje partnerstva s Japanom u svakom slučaju će u velikoj mjeri omogućiti i bolje i dublje razvijanje odnosa između RH i Japana. Sami ste naveli da smo u zadnje vrijeme imali dosta učestalu i intenzivnu suradnju i susrete na visokoj razini. Ovim Sporazumom stvorit će se platforma gdje će se sastajati dužnosnici na najvišoj razini i upoznat će se gospodarske, prije svega, mogućnosti koje Japan ima i njegovi interesi u EU i državama članicama i obrnuto i vjerujemo da će takva jedna bliža suradnja, u svijetu koji je pun globalnih izazova, ohrabriti i jačanje i japanskih investicija u RH. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Miro Kovač, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedatelju. Evo, čuli smo već državnu tajnicu Metelko-Zgombić koja je u ime hrvatske Vlade obrazložila ovaj Sporazum o strateškom partnerstvu. Riječ je o jednome okviru koji će omogućiti i bolju suradnju između zemalja članica EU, znači i Hrvatske s jedne strane i Japana sa druge strane. Čini mi se vrlo važnim da je u ovom sporazumu sveobuhvatnom da je riječ naravno i o suradnji, kada je riječ o jačanju demokracije, vladavine prava, zaštite ljudskih prava, temeljnih sloboda i da ćemo surađivati na planu primicanja mira i sigurnosti. O drugim sektorima u kojima ćemo surađivati je govorila državna tajnica. Ovakav jedan sporazum je nešto što i nama u Hrvatskoj omogućava da jačamo sa Japanom suradnju na području znanosti, na području gospodarstva općenito, velike su mogućnosti, naravno da ih treba iskoristiti i tu podržavam način razmišljanja g. Marasa koji kaže da imamo jedan potencijal na tom planu koji treba iskoristiti. Puno toga je moguće, a na nama je da ono što je moguće i iskoristimo, zato u ime Kluba zastupnika HDZ-a ovdje mogu reći ovdje mogu reći da naš klub podržava sklapanje ovog Sporazuma i donošenje ovog zakona. Hvala lijepa g. predsjedatelju. Hvala vam lijepa. Preći ćemo sada na pojedinačnu raspravu. Javio se poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. U ovo prohladno jutro, petak je, 13.12. i većina zastupnika, pogotovo većine razmišlja o tome kako će danas nakon glasanja nastupiti stanka od mjesec dana u HS-u i nakon 30 i nešto dana će se ponovno nastaviti rad u HS-u. Ja moram odmah u startu ove rasprave oko potvrđivanja Sporazuma EU-Japan reći da sam nezadovoljan što današnji dan nismo iskoristili makar dok ne u ukinemo tu stanku na jedan kvalitetniji način jer u ovom trenutku na dnevnom redu Hrvatskog sabora imamo još 117 ili ili 118 točaka za raspraviti. Kao što vidite rasprava će završiti za desetak minuta i nakon toga ćemo imati dva sata ili sat vremena stanku do slobodnih govora pa do glasanja, Sabor neće raspravljati tih 118 točaka od kojih je, to naši građani moraju znati polovica odnosno čak i više od polovice nekih 70-ak, 80-ak točaka od opozicije predloženih zakona koji vjerojatno nikada neće ugledati svjetlo dana i obaviti se rasprava u Hrvatskom saboru. I ja mislim da je sporazum između Japana i EU vrlo važan, treba ga podržati i na neki način razvijati te naše bilateralne odnose, ali u zemlji u kojoj malo toga štima u kojoj gospodarstvo usporava i vjerojatno rast je najniži u odnosu na naše susjede, u zemlji gdje se korupcija razbuktala u posljednje vrijeme gdje aktualna predsjednica Grabar Kitarović ide ruku pod ruku, jučer vidim da donatorsku večeru posjećuje gradonačelnik grada Zagreba i vjerojatno ili se bar nadam da nisu adventske kunice i u kampanji gospođe Grabar Kitarović jer ipak je vrijeme adventa, najkorumpiranijeg adventa u EU u gradu Zagrebu gdje se kućice dijele prijateljima, interesnim skupinama itd. Znači u tom trenutku gdje gotovo ništa ne štima u državi, gdje hvala Bogu da građani RH vide da predsjednica ne može dobiti drugi mandat i da to tako neće biti, pričati zadnji dan saborskog zasjedanja pred mjesec i nešto stanke o Sporazumu EU-Japan, pored tema Zakona o cestama, antikoruptivnih zakona koje smo predložili, izbora za Parlament koji ide sljedeće godine gdje evo kolege su iz nekih drugih klubova predložili da se ide na tri preferencijska glasa, znači toliko je tema koje su bitne za građane RH, a koje je predsjednik Sabora maknuo na stranu, ne želi o tome pričati, a pričamo o temi Japana i i EU i potpisivanja Sporazuma Japana-EU. Reći ću vam jednu stvar koja je sigurno takva, znači potpisivanjem ovog sporazuma konkretno za Hrvatsku se neće ništa promijeniti. Više za gospodarsku diplomaciju i za razvoje odnosa između Japana i Hrvatske može napraviti Miro Cro Cop Filipović nego 10 ovakvih sporazuma i 20 posjeta na krunisanje cara Naruhita Japanu. To je za foto album obiteljski dobro onih koji su bili tamo da pokazuju slike svojim unucima i u mirovini se prisjećaju sretnih trenutaka iz političke karijere, znači nema svako sliku sa carom Naruhitom i to kada možeš pokazati unucima to je ono lijepa stvar, ali Hrvatska od toga neće imati ništa. Mirko Cro Cup Filopović je ambasador Hrvatske u Japanu kakav se vjerojatno neće više roditi u u povijesti odnosno u budućnosti naše zemlje. Znači on je u svojoj sportskoj povijesti, sportskim rezultatima devedesetih i dvije tisućitih u Japanu napravio toliko da je on još uvijek tamo takav pojam da je vjerojatno najpoznatiji Hrvat i dan danas bez obzira šta možda sportski više nije toliko aktivan. To govorim zbog toga da vam kažem koliko u biti ti sporazumi malo znače i malo će konkretno pomoći RH. A mi smo danas posvetili zadnji dan zasjedanja u Hrvatskom saboru samo toj raspravi na koju se prijavili dva zastupnika da nešto kažu, ja iz protesta, a gospodin Miro Kovač vjerojatno iz diplomatskog rakursa malo da da kaže da se taj posjet caru Naruhiti može iskoristiti na jedan kvalitetan način. Znači sa te strane moramo biti svjesni toga da Hrvatska ima stotine važnih tema koje su na dnevnom redu ovog Sabora, da su neka izvješća iz 2016. godine neraspravljena na dnevnom redu ovog Sabora, da su zakoni opozicije njih 60, 70 na dnevnom redu ovog Sabora koje HDZ ne želi raspraviti, da je zemlja potonula u apatiju, korupciju, da nam se ljudi iseljavaju i da nas nikakav sporazum Japan-EU Japan-EU iz toga neće vratiti nego jednostavno promjena, promjena smjera. Hvala Bogu da imamo šansu za promjenu smjera 22.12., to je za svega desetak dana koji će dati veliki značaj i veliki podstrek da to promijenimo i 2020. godine na sljedećim parlamentarnim izborima. Znači u situaciji gdje Hrvatska nema gospodarski rast kakav bi trebala, gdje Hrvatska nema Vladu koja bi znala iskoristiti momentum i mogućnosti koje su se pred nama sada otvorile dok ne nastupi nova recesija, u trenutku kada hrvatska Vlada i hrvatska predsjednica hodaju ruku pod ruku sa najnetransparentnijom upravom lokalnom i to im je forte. Zamislite u gradu Zagrebu građani su nezadovoljni, žele promjenu gradske vlasti, a predsjednica promovira gradonačelnika Bandića i lokalni HDZ diže dvije ruke u zrak da bi odvoz smeća i prikupljanje otpada poskupilo 60, 70 kuna od veljače. Da, evo neka znaju Zagrepčani da će zahvaljujući predsjednici RH i gradonačelniku Bandiću od veljače ove godine poskupiti otpad, odvoz otpada i 50, 60 kuna će davati mjesečno više nego što su davali do sada 100-tinu EUR-a ili 700-tina kuna na godišnjoj razini. To su rezultati i to je ono čime se hvale danas na unutar političkoj sceni oni koji obnašaju vlast i moram reći da sam vrlo skeptičan koliko to ima uopće smisla uopće raspravljati o ovakvom sporazumu. Naša obaveza prema EU je ok, sporazumom koji smo prihvatili odnosno ulaskom u EU smo prihvatili ovakve rasprave i na kraju krajeva moramo dati određeni svoj sud o tome, ali je činjenica da je nevjerojatno kolegice i kolege iz HDZ-a da ćemo mi danas raspravljati o tome, cijeli dan praktički izgubiti, neće biti niti jedne rasprave od koje će naši građani imati određenu korist. To je nešto šta je nedopustivo i meni neshvatljivo. Znači neshvatljivo je da u ovom trenutku kada se država lomi, kada treba zauzeti drugi smjer, kada je izvjesno da gospođa Grabar Kitarović, pitanje da li uopće može ući u drugi krug, vrlo neizvjesno je da li ona može ući u drugi krug, da mi raspravljamo o Sporazumu EU, EU Japan. I jedinu svijetlu točku u svemu tome vidim da će se ta priča vrlo brzo završiti, da ćemo slijedeće nedjelje se već početi lagano opraštati od ove loše politike koja nas je dovela u situaciju kojoj jesmo, a čije perjanice su gospodin Plenković, gospodin Bandić i gospođa Kolinda Grabar Kitarović. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Vaše izlaganje je izazvalo više replika, prva je ona poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, u službenom posjetu potpredsjednik sabora akademik Reiner je imao sastanke sa ministrom obrane i ministrom razvoja, uvjeravao ih kako bi bilo dobro da investiraju u opremu vezano za luke, za željeznice, ja vas pitam što ste vi radili kao ministar poduzetništva i obrta za bolje bilateralne odnose između Japana i Hrvatske, ovdje ste se prezentirali kao nekakav ankentar koji govori o ishodima predsjedničkih izbora, pa u tom kontekstu vas pitam gdje je vaš predsjednički kandidat, što je on radio za bilateralne odnose između Japana i Hrvatske, gdje je bio protekle tri godine, od koga je primao novac, za koja je lobirao? Dajte radi transparentnosti recite, vi ste bili ipak ministar jednoga od najneuspješnijih premijera

građani pred TV ekranima ukoliko su propustili šta piše u najavi ko je rekao, prvo se pitaju tko je taj koji je rekao, a onda nakon toga, nakon toga vjerojatno ne propitkuju uopće više ništa jer zašto bi netko iz HDZ-a tko je ruku pod ruku sa Bandićem poskupio otpad, mijenja GUP, hoće oteti 100-tinu hektara zelene površine Zagrepčanima, zbog čega bi taj lagao, pa taj je sigurno pošten, i ako je prijatelj od Bandića pa to je najtransparentniji političar. Znači, kolega Bandićev Ivan Ćelić kako uopće možemo sumnjati u ovo šta je on rekao, to je sigurno istina. Istina je isto toliko koliko ljudi vjerujete da je Bandić transparentan toliko je istina ovo što je kolega Ćelić govorio. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Ćelić je dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Poslovnik, Članak 238. omalovažavanje zastupnika. Gospodine Maras ja znam da ste vi pokušavali biti James Bond ali neuspješno, nisam znao da ste vi sudac, pustite pravosuđu da odradi tko je što, a ja razumijem vaše frustracije. Mogu vam samo reći dakle da je vaš populistički nastup u silaznoj putanji i da vam to ljudi više ne puše. Hvala. Dobro, ja vas molim, ajde vi znate da ste ovaj zlorabili instituciju povrede Poslovnika, ja vas molim da to više ne činite i da to nitko danas ne čini. Ajde zadnji smo dan, idemo biti pristojni jedni prema drugima. Može? Može? Molim? Inzistirate na tome, ajde dobro recite, nažalost, ali… **Maras, Gordan (SDP)** Ne neću ju zlorabiti, 238. moram priznati da po Poslovniku u Hrvatskom saboru moramo imati jezik razumljiv građanima. Znači nije mi jasno što znači da ljudi više ne puše, to je, volio bi mi pojasnite šta je zastupnik Ćelić mislio reći pod time da moju argumentaciju ljudi više ne puše. Znači to me prvo, a drugo mi nije jasno zbog čega se ljuti, pa ja sam ga pohvalio da je ko Bandić, on je mali Bandić, Željko (HDZ)** Dobro, ajde hvala lijepo, vrijeme ste premašili, a ovaj ajde dogovorili smo se da nećemo danas tako ovaj međusobno se prepucavati barem zadnjeg dana idemo biti pred javnosti korektni, pristojni, poštovati Poslovnik itd. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Anđela Stričaka. Hvala. Kolega Maras vaša demagogija je zaista nevjerojatno inovativna, raspravljali ste o svemu samo ne o točki dnevnog reda. I o stanci i o Gradu Zagrebu i o izborima. S obzirom da će svi zastupnici na stanku, da li to znači da vi ostajete tu ili? Prozivate sve, a i to se isto vas tiče. Mislim zaista nevjerojatno. Dalje, meni je žao ali vi očito niti nikad nećete biti kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba i to je najtužnije. Biti predsjednik jedne poprilično velike stranke i nikad ne biti kandidat. To je očito poprilično bolno. I kad govorimo o izborima, na kraju ćemo vidjeti kako će izbori završiti a očito je SDP u totalnoj panici s obzirom da je prije mjesec, dva predložio zakon, upravo o predstojećim izborima koji smo prozvali lex alibi upravo zato jer njihov kandidat po ne znam koji put već gubi. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. G. Stričak vjerovatno govori iz vlastitog iskustva, on je tamo predsjednik u više navrata pa se još nijednom nije kandidirao za župana ali skužili ste me. Ja u strahu od moćnog Ćelića već razmišljam na način kako da eskiviram te izbore jer znamo ako neko kao kandidat HDZ-a u gradu Zagrebu bude Ćelić ili Mikulić, pa ko njih može pobijediti? Pa to su prejaki dečki. Naravno, šalim se malo ovdje, spreman sam u bilo šta se okladit da dvostruko više glasova dobiva kandidat SDP-a od svakog od njih, možda čak i od zajedno kad se zbroje tako da ne brinite se vi za nas, slijedeće izbore u Zagrebu ćete vidjeti kako će SDP proć a kako će proć HDZ. Hvala lijepo. **Reiner, ja ne znam zemljopis, pa je Zagreb vjerovatno u Japanu jer vidim da se sad počela voditi jedna druga diskusija ali slijedeća replika je poštovanog zastupnika Joška Klisovića. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani g. Maras, ako sam dobro shvatio vašu pojedinačnu raspravu, požalili ste se na način formiranja dnevnog reda u Saboru odnosno dali ste naslutiti da se tu radi o jednoj manipulaciji s obzirom da prijedlozi zakona koje oporba predlaže, koji su u interesu građana, ne dobivaju mjesto koje trebaju, ne budu raspravljani dok kod nekih koji nisu tako važni bivaju. Ovaj sporazum je važan, tu smo se složili i neće tu biti velika rasprava, neće se tu puno vremena potrošiti tako da vladajuća većina ima pravo na taj način upravljati dnevnim redom ako javnost misli stvarno da nije korektno, vjerujem da će to i prepoznati i na izborima sankcionirati. Oko gospodarske diplomacije i možda zbog točnosti čisto što j Vlada Z. Milanovića radila sa Japanom, mogu reći da je on izuzetno kvalitetne odnose uspostavio sa premijerom Abeom koji su rezultirali razgovorima o dovođenju automobilske industrije Japana u Hrvatsku no nažalost .../Govornik se ne razumije./... tih razgovora nije napravljen kad je Milanović otišao s vlasti. Zapisi o tome postoje u Ministarstvu vanjskih poslova. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepo. G. Klisović, vi ste vjerojatno najinformiraniji o tome pošto ste vodili gospodarsku diplomaciju, mnoge stvari koje su pokrenute u tom periodu nažalost se nisu realizirale ali ono što ste sigurno dobro primijetili i nadam se da se većina ljudi slaže sa time da je besmisleno zadnji dan sjednice Sabora nakon šta će mjesec i nešto dana Sabor biti zatvoren i neće voditi rasprave iako imamo 118 točaka na dnevnom redu koje bi mogli raspravljati, mi raspravljamo isključivo o sporazumu EU i Japana. Kao da nas nije briga za korupciju, za loše gospodarske trendove, za situaciju koja je u Hrvatskoj i odlasci i demografska situacija koja nikad nije bila gora, 175 000 ljudi je od 2016. do danas otišlo iz RH, mi raspravljamo o EU i Japanu. Mislim stvarno, kolegice i kolege, to je za zabrinuti se i mislim da to nije u redu i mislim da bi trebali promijeniti praksu sastavljanja dnevnog reda odnosno omogućiti da se raspravljaju one teme koje su od presudne važnosti. Hvala vam lijepa.

Hvala lijepa. Kolega Maras, razumijem da se svaka situacija u saboru koristi i za političke poruke, to je prirodno ali nije dobro kad je pojedinac opterećen pojedincima a to se osjeća u pojedinim raspravama kod vas jer kad govorite o poskupljenju određene vrste proizvoda u Hrvatskoj onda ste koncentrirani na pojedinca a ne na cijene u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su cijene u većini slučajeve skuplje nego u EU-u a ko je igrom slučaja da ako usporedimo odvoz smeća, onda Zagreb nije skuplji u odnosu na EU, evo samo u Brežice krenimo i hrana i piće i telekomunikacije i lijekovi je sve skuplje od 10 do 30%. Prihodi Telekoma porasli su 30% u jednoj godini. Nisam čuo u ovom Saboru nikada ikoga da je ikome skup telefonski uređaj i telefoniranje i telekomunikacije a troše obitelji u prosjeku po 1000 kn mjesečno samo na to a odvoz smeća je jeftiniji u Zagrebu nego u Podgori jer je tamo privatizirano pa je 60% skuplje nego u Zagrebu a jeftiniji je 40% nego u zemljama EU-a, to ne znači da hrvatske prilike nije skupo ali odvoz smeća je još jeftinije koliko se troši na lijekove i skuplje plaća lijekove i telekomunikacije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo odgovor na repliku poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepa. Kolega Mariću, kada bi se čovjek mogao izolirat samo na ove situacije koje ste vi rekli a zanemariti sve ovo što se dešava pored toga onda biste možda bili čak i u pravu ali ukoliko u Zagrebu nemamo prikupljanje odvojenog otpada, ukoliko Zagreb nema i ne prihoduje novac od tog otpada i ne omogućava građanima manje cijene odvoza otpada šta bi mogao s obzirom na količine koje se skupljaju u Zagrebu o odnosu na Podgoru, vjerujem da su veličine puno, puno veće, dok se sve to skupa ne radi, dok pojedinci imaju ogromne financijske interese u tome a građani to moraju plaćati, normalno da čovjek mora biti fokusiran na Zagreb i na on šta ne valja. Sramotno je da je HDZ podržao ovu odluku koju će građanima iz džepa izbiti 700 kuna godišnje, u gradu Zagrebu, u kućanstvima pardon, u kućanstvima iz džepa 700 kn godišnje. Za Bandića i HDZ, odluka s kojom se hvale, a za mene je ta odluka koja je sramotna. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Mire Kovača. Izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Već sam govorio u ime kluba, reći ću još jedan put. Znači radi se o jednom vrlo kvalitetnom okviru za suradnju između zemlja članica EU s jedne strane i Japana s druge strane, znači to su vrlo kvalitetni okviri koje nudi EU kada je riječ o vanjskim odnosima, a naravno da zemlje članice imaju šansu šansu taj okvir na najbolji mogući način iskoristiti pa tako i Hrvatska. Znači ne bih to bagatelizirao, ne bih to banalizirao, ne bih rekao da je to jedna bezazlena tema. To je jedna ozbiljna tema i važno je da tu temu raspravimo i u Hrvatskom saboru. Jedna od država koja je sudjelovala u tim pregovorima o sklapanju takvog jednog sporazuma jest i Velika Britanija koja je imala jučer izbore. Na tim izborima je pobijedio Boris Johnson, znači njegova konzervativna stranka i prema zadnjim rezultatima imat će jednu solidnu većinu sa skoro 40 imat će jednu solidnu većinu sa skoro 40 mjesta u svoju korist razlike u Britanskom parlamentu tako da će napraviti ono što je obećavao u kampanji, a to jest da će Velika Britanije izaći iz EU. I mi kao Hrvatska koji jesmo članica EU moramo razmisliti o tome što su poručili građani Velika Britanije, poručili su da više ne žele biti s nama s nama u EU. Znači morat ćemo razmišljati i o sebi, o tome kako tu EU učiniti efikasnijom, kako je zadržati privlačnom u ovim vremenima vrlo intenzivne globalne kompeticije tj. na hrvatskom natjecanja i mi ovdje u Hrvatskom saboru moramo o tome ozbiljno raspravljati. Sada, danas 13.12. nije tema za to, ali kada već gospodin Maras govori o tome da mi raspravljamo o temama koje nisu aktualne. Predsjednička kampanja gospodine Maras se vodi onako kako se vodi prema hrvatskim zakonima, predsjednička kampanja se ne vodi ovdje u Hrvatskome saboru jer ovdje nitko od nas nije kandidat za predsjednika Republike niti mi ovdje biramo predsjednika Republike. Predsjednika Republike će birati građani RH, a oni će pri tome će imati na umu sigurno što je ko radio i kako je tko djelovao u prošlosti i tko ima najveću vjerodostojnost. Ja vam mogu samo jednu stvar reći kada govorite o Japanu prije nego što da kažem nešto i o predsjedničkim izborima, da svako radi svoj Cro Cup Mirko Filipović jeli on se bavi fulkontaktom i tim stvarima, a gospodin Reiner on se bavi saborskom ili ako hoćete „parlamentarnom diplomacijom“, svatko radi svoje, gospodin Rodman, čuli ste za košarkaša Rodmana on je putovao u Sjevernu Koreju čujte on je isto tako sportaš. Znači to su normalne stvari, ne bih volio da djelovanje kolega u Hrvatskome saboru bagateliziramo, banaliziramo bez obzira na političke razlike moramo na tom planu biti vrlo ozbiljni. Svi mi putujemo svijetom za hrvatske građane i u ime Hrvatskoga sabora, pa tako i gospodin Reiner u svojstvu potpredsjednika Hrvatskoga sabora u ovom slučaju i u svojstvu izaslanika RH, znači ozbiljne stvari nemojmo to tek tako bagatelizirati. Što se tiče predsjedničkih izbora vi znate gospodine Maras u vaše vrijeme kada ste vi bili član Vlade da smo zaista bili u svađi sa svim susjedima, morali smo se debelo potruditi nakon silaska vas s vlasti da dovedemo opet u red te odnose i da imamo normalnu komunikaciju. Vi znate da je bila zatvorena granica i zatvoreni čak željeznički promet sa Mađarskom, nismo tamo mogli ići više vlakom, se moralo sanirati. Bio je nekakav pokušaj da se stavi nekakva blokada na granici između Hrvatske i Srbije i tu je došlo do kapitulacije, sa Slovenijom je podignuta žica, prema tome sada govoriti o nekakvim velikim uspjesima i napadati HDZ nije realno i mislim da će građani to i ovim predsjedničkim izborima za 9 dana prepoznati. Vidjet će se tko što zna, tko je što radio i koga se smatra kvalificiranim u ovoj zemlji da obnaša najvišu dužnost, dužnost predsjednika Republike političke osobe koju biraju svi hrvatski državljani. Bio sam jučer i sa kolega Ljubićem u Berlinu sa Skupinom prijateljstva i mogu vam reći da se od nas od nas ovdje u Hrvatskoj očekuje da budemo jedan značajan doprinos jačanja europskog zajedništva. S nama je bio i gospodin Klisović pa to može potvrditi kao predstavnik SDP-a. Mi nismo velika država poput Kine, Rusije ili Njemačke ili Francuske mi smo manja država, ali imamo isto tako veliku odgovornost kada je riječ o srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi i zato je važno kada se bude pristupilo glasovanju na predsjedničkim izborima da se dobro razmisli tko to može seriozno raditi. Imamo već previše klaunova na međunarodnoj sceni, previše ispada, previše ne serioznih stvari i nikako ne želim da Hrvatska uđe u kategoriju takvih ekscesa. To nama nikako ne treba. u ovome Hrvatskome saboru je važno da držimo nivo diskusija možemo se prepucavati, ali g. Reiner .../nerazumljivo/... liberalan i kao predsjedatelj, on ljudima čak i dopušta da malo vas skrenu sa teme, što je korektno u nekim drugim državama, u nekim drugim parlamentima ne bi bilo moguće. Bile bi nam oduzeta riječ, ali evo ga i na tom planu smo mali liberalniji, malo otvoreniji od nekih drugih parlamenata na svijetu. A da još nešto kažem prije nego što krenemo u stanku, prije nego što se uputimo svojim domovima i budemo tamo do 15. siječnja u ovome HS-u je bilo toliko ekscesa, toliko vrijeđanja dostojanstva Sabora, toliko narušavanja reda Sabora da bi u nekim drugim državama, koje imaju dužu demokratsku tradiciju bi bilo kažnjavanja na način i u Francuskoj i u Njemačkoj i EU parlamentu na način, pa i u Italiji, da se, bila bi sankcioniranja na planu isključenja iz rada Sabora .../Govornik se ne čuje./... i bilo bi financijskih sankcija.

sve nas. Na sve nas, .../Govornik se ne čuje./... nego i na one koji su u saborskoj većini i to moramo postići i dugoročno ako želimo biti kvalitetniji jer ljudima je puna kapa više nekvalitetnih, rasprava bez supstanci i on tu gleda na televiziji i onda se pita što ti ljudi rade. Sramota je sve nas skupa. Ja to ne želim. Ja želim da sada da, da, prije ovih božićnih blagdana da budemo svjesni toga da imamo veliku odgovornost u HS-u kada raspravljamo o bitnim temama, pa evo i temi između odnosa, sklapanja Sporazuma o strateškoj suradnji između EU i Japana. Drago mi je da g. Maras želi postati stručnjak za japansku kulturu, japansko gospodarstvo i za japanski politički sustav. Ja ću malo razmisliti, malo .../Govornik se ne razumije./... koliko još imam literature kada je riječ o Japanu, o hrvatsko-japanskim odnosima. Mogu tu pomoći, imam čak jedan mali rječnik tako da na tom planu pokažemo jednu solidarnost saborskih zastupnika u ovome HS-u, g. Reineru mogu samo reći da ja još nisam bio u Japanu, ali bih volio otići. Ali ne moram ići kod cara nego da malo privatno odem, da se malo upoznam sa japanskom kulturom, a vjerujte mi da u Japanu ne bi bilo ovakvih ekscesa jer Japanci bi to vrlo brzo i efikasno srezali.

prepoznaje i da sam danas liberalniji u ovim diskusijama, ali ipak bih molio da se skoncentriramo prvenstveno na temu, a čini mi se da smo otišli jako, jako u širinu. No, imamo više replika na vaše izlaganje, prvo je poštovanog zastupnika Gordana Marasa, izvolite. Hvala lijepa. G. Kovač, prihvaćam odmah ovo, ovu ponudu rječnik i knjiga vezano uz japansku kulturu i politički sustav, vrlo rado ću to pročitati. Ono što sam siguran da ste vi kojom prilikom predsjednik Sabora što možda nekada u nekim mandatima u budućnosti bude, nećete naravno, ne naredna 2, ali 3, 4, još ste mlad političar, možda i ostvarite, sigurno bi stavljali važne teme koje su na dnevnom redu, a ne kao predsjednik Jandroković koji te teme gura sa dnevnog reda. Druga stvar, siguran sam da u japanskom političkom prostoru nema mogućnosti da žetončići prevare svoje birače i glasaju za većinu. Prije bi tamo napravili harakiri nego što bi izdali svoje birače, evo tako ja vidim japansku kulturu i politički sustav i moral u politici Japana, a kako je nažalost kod nas u Hrvatskoj znaju najbolje naši građani. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku poštovanog zastupnika Kovača. takav nastup g. Marasa, ja ću zaista zaželjeti intimno da nakon 15. siječnja vi tako nastavite u HS-u nastupati. Ako se to dogodi, ja ću biti još sretniji čovjek. Evo, vidim g. Ćelić i on će biti sretniji čovjek, molimo se svi zajedno za to da g. Maras nastavi u ovakvom tonu u HS-u govoriti, bit ćemo svi sretniji i bit će naši gledatelji na ekranima zadovoljniji i sretniji, e pa možda čak i g. Bulj, zašto ne? Hvala lijepa, uljepšali ste mi dan g. Maras. Hvala lijepo g. predsjedatelju. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Hvala lijepo. G. Kovač. Spomenuli ste u nekoliko navrata ovaj Sporazum kojem vi kažete da ima okvir koji je perspektivan za našu Hrvatsku. Možete li vi reći koji je, vi očekujete učinke U drugom dijelu ste govorili, naravno o predsjedničkoj kampanji, to je vaše pravo. U jednom dijelu, srednjem ste govorili o Brexitu, o međunarodnom položaju Hrvatske u odnosu Hrvatske sa EU, pa bi vas ja pitao da li vaš stav o problemu migrantske krize koja sada imamo ogroman problem, čak to toliko i nema u medijima, evo u mojim krajevima, u Dalmatinskoj zagori imamo veliki prijelaz ilegalnih migranata. Da li bi vi poslali vojsku na granicu da pomogne Hrvatskoj policiji u zaštiti sigurnosti naših građana i njihove imovine? Hvala. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Kovača. Ja vas ipak molim, na kraju ćemo završiti, ne znam na papigama iz Južne Amerike ili ne znam kojoj temi, malo smo, jako krenuli u širinu pa vas molim još jedanput da krenemo **Kovač, Miro (HDZ)** U ovom slučaju g. predsjedatelju, g. Bulj je postavio jedno vrlo važno pitanje, a koje nije vezano za direktno za ovaj Sporazum, ali ovako. Znači jučer smo razgovarali s kolegama u Njemačkoj i rekli smo im da je u BiH imamo 30 tisuća migranata, to je kao da ih u Njemačkoj imate 800 tisuća, a znamo koje to potrese i na političkoj sceni dovelo u Njemačku. Znači to je jedna vrlo ozbiljna situacija, tu se mora uključiti i Njemačka i EU kao takva. Hrvatska se mora uključiti na licu mjesta djelovati u BiH, pomoći

da vojska može izaći na granicu i to je Vlada donijela taj prijedlog zakona i sad bude ga potvrdila. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega Kovač, slušao sam vašu raspravu, ali u jednom trenutku ste i vi se osvrnuli na ono što je kolega, tj. kolege iz SDP-a su zlouporabile u ovoj raspravi i krenule u predizbornu kampanju za svog kandidata. Pa ja samo želim reći i podsjetiti na taj dio jer ako se sjećate, oni da bi izabrali svog kandidata, on se nije smio pojaviti na sjednici njihovog glavnog odbora, onda je jedan njihov ministar rekao da, ako žele glasati za njega, da trebaju začepiti nos s obzirom na kvalitete tog kandidata sa karakterom i na kraju su svih u Hrvatskoj pokušavaju uvjeriti, tj. sakriti najvažniji dio, nitko ne smije znati s čime se čovjek bavio zadnje 3 godine, tko je taj tko ga je financirao, na koji način se to događalo, kako bi oni jednostavno stvorili tu svoju bahatost o kojoj ovdje govore, kažem i pokušavali promovirati svog Ono što kažem, nas interesira je ovaj druga priča koja govori o ovom Sporazumu između Hrvatske, tj. zemalja EU i Japana. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Kovača. Hvala lijepa g. predsjedatelju. Ovo što je rekao kolega Borić, već sam rekao, ponovit ću tu, da će ljudi u Hrvatskoj znati tko je što radio, kako je tko radio u prošlosti, kojim se potezima iskazao ili nije iskazao i uvjeren sam da će naši ljudi u Hrvatskoj prepoznati da moramo na planu i vanjske politike i predstavljanja Hrvatske u svijetu pokazati jednu ozbiljnost i svojim djelovanjem u Hrvatskoj smirivati strasti i tražiti konsenzus, a ne ići na radno mjesto ili u HS sa nekakvim nabojem da se želimo tuči.

prvo samostalna suverena neovisna RH i drugo članstvo u Euroatlantskim asocijacijama. Znači NATO savezu i tada Europskoj zajednici, odnosno danas EU. Danas mnogi Danas mnogi koji se pozivaju na dr. Franju Tuđmana tvrde da bi trebalo preispitati naše članstvo u NATO savezu i EU, međutim, ako nama nije mjesto među demokratski najrazvijenijim, gospodarski naprednim, tehnološko-tehnički najsavršenijim državama, socijalno osjetljivim, pa gdje nam je to mjesto, ako ne među upravo u savezu i integracijama sa tim državama. Hvala. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa. G. predsjedatelju, evo kolega Stričak je još jedanput skrenuo pozornost na to da smo prije 3 dana imali godišnjicu, 20. godišnjicu obilježavanja smrti hrvatskoga predsjednika Tuđmana. Čovjeka koji je bio integrativan, koji je bio predsjednik HDZ-a, ali i koji je imao tu viziju, i tada već, 90-ih godina je smatrao da Hrvatska treba imati i oporbu, da treba imati i oporbu. Je li? Nije htio da nestane SDP, tada HDZ mogao je napraviti sve da SDP nestane. Nije to napravio jer je imao viziju i ja sam uvjeren da bez obzira na to što nitko nije nepogrešiv, nitko ni ne pogriješi, da će u budućnost predsjednik Tuđman biti, u Hrvatskoj, ali i u svijetu percipiran kao hrvatski Charles de Gaulle, kao hrvatski Charles de Gaulle koga danas u Francuskoj uvažavaju i lijevi i zeleni, tako će biti u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Joška Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo poštovani g. Kovač. Od 10 minuta svoje rasprave, minutu i 15 sekundi ste posvetili Japanu i ovom Sporazumu. samom milošću našeg potpredsjednika g. Reinera niste dobili opomenu i niste zaustavljeni. Govorili ste o Brexitu, govorili ste o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, o g. Marasu koji izgleda postaje inspiracija HDZ-ovih zastupnika u Saboru, Maras kao muza HDZ-a. Govorili ste i o stanju bilateralnih odnosa za vrijeme Milanovićeve Vlade, s našim susjedima. E sada, obećali ste, rekli ste da su bili užasni no danas su najgori otkad smo samostalna država nakon Domovinskog rata. Na relaciji Zagreb-Beograd nikad lošiji odnosi nisu bili. Žicu koju ste obećali skinuti prema Mađarskoj i Sloveniji, još uvijek tamo stoji. Sa BiH napetost je visoka, prema tome, na koji način je to onda uznapredovali su odnosi između susjednih država i Hrvatske? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Kovača. Hvala lijepa g. predsjedatelju. G. Klisović, očito da je inspiriran japansku kulturu, on štopa vrijeme, vi ćete dobiti, što se mene tiče i možemo uvesti u Hrvatskom saboru nagradu za štopanje vremena. Znači dragovoljno štopanje vremena, moj je prijedlog 13.12.2019. godine da nagradu dobije g. Klisović to je jako dobro. I ne znam postoji li taj predmet možda negdje koji se studira, štopanje vremena rasprava u Hrvatskome saboru zastupnika u Hrvatskome saboru. Ali još ću jedanput reći za ovu vanjsku politiku, kada ste vi bili zamjenik ministra vanjskih poslova bilo je odlično kapitulaciju u odnosu na Beograd, znači rampa dignuta, odmah nakon toga netko zove veli kapitulacija, nema veza željezničkih sa Mađarskom, sa Slovenijom žica. Prema tome, to su rezultati, upravo, prema tome rezultati govore o tome a štopanje vremena to je jedna aktivnost koju rade djeca ne znam u osnovnoj

kao i svih država koje, s kojima Hrvatska surađuje a dokaz o tome kolika je važnost suradnje je upravo status Hrvatske i međunarodni ugled koji je postigao upravo pod predsjedanjem i predsjednice države a isto tako i našeg predsjednika Vlade. Pa onda to dokazuje i činjenica da kao zadnja članica koja smo ušli u EU već imamo šansu predsjedati EU što je isto tako vrlo velika, velika čast i ugled. Prema tome,

Ipak želim još jedanput iskoristiti prigodu reći ovo što je spomenula kolegica Grozdana Perić, mi smo već '16.-te godine u prethodnoj HDZ-ovoj Vladi smo nakon referenduma u Velikoj Britaniji o Brexitu koji će se sad dogoditi smo iskoristili prigodu i kada se mijenjao raspored predsjedanja uspjeli nametnuti da Hrvatska dođe ranije na red i zato ćemo sad sljedeće godine od 1.1. mi biti predsjedavajući. Smatrao sam i smatram da će to biti velik doprinos jačanja efikasnosti hrvatske državne uprave koja ima šansu dokazati se i bolje suradnje između resora u hrvatskoj Vladi kada je riječ o europskoj suradnji. Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Kovač, dakle ja smatram da je ovaj sporazum dobar, da je on potreban ali također smatram da u tim odnosima sa takvim zemljama trebamo učiti dakle od boljih. Dok sam se pripremao za ovu replika saznao sam da je 2016. ministar gospodarstva Japana dao ostavku na svoju funkciju zato što se pojavila sumnja u korupciju. Dakle sumnja, nije otišao nakon toga u Japanski parlament nego je nestao iz političkog života. mislim da mi kao Hrvatska koja ima visoki stupanj korupcije koji u našoj dakle zemlji neki bivši ministri odlaze u Parlament zbog sumnje u korupciju trebamo učiti od takvih zemalja i mislim da i o tome trebamo razgovarati.

znači jedna pošast koja se odnosi na sve zemlje svijeta jer je korupcija imanentna, inherentna čovjeku kao takvom. U Hrvatskoj je prvenstveni cilj koji moramo postići, koji moramo organizirati je jačanje efikasnosti i moramo biti efikasniji kada je riječ o suzbijanju korupcije. Ako malo pogledate po svijetu što se sve događa pa tako i u Japanu, kada je riječ o korupciji ima dosta toga pa i u politici. Smatram da u Hrvatskoj na tom planu moramo biti još efikasniji. Naš cilj mora biti jačanje efikasnosti u hrvatskome društvu, na taj način ćemo dugoročno moći, samo tako ćemo moći uspjeti i biti uspješno napredno društvo. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Joška Klisovića. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Ja ću se stvarno nastojati držati teme jer se malo danas nažalost govorilo o Japanu i o ovom sporazumu pa bi stvarno mogli završiti na pticama Južne Amerike kao što ste sugerirali. Dakle po mom mišljenju ovaj sporazum strateški između EU i Japana je naravno dobra stvar jer uređene države svoje odnose također pokušavaju urediti. Izbjegavanja anarhije u međunarodnim odnosima je ključno i za države koje su manje po svojoj veličini geografskoj, po svojoj političkoj, vojnoj ili ekonomskoj snazi, među njih spada i Hrvatska .../Govornik se naša prepoznatljivost, naša snaga, naš utjecaj u međunarodne odnose je kudikamo veći jer sudjelujemo u definiranju zajedničkih stavova EU a onda i provođenju takvih stavova. Japan je veliki saveznik Hrvatske i ja ću podsjetiti na nekoliko činjenica gdje je on to i pokazao i bilateralni odnosi sa Japanom su izuzetno važni za ovu zemlju bez obzira što je Japan geografski poprilično daleko od RH. Sjetiti ćete se one katastrofe velike Fukushima kada je nuklearna centrala bila razrušena kada je 9 po richteru stupnjeva potres zahvatio Japan, kada je došlo i do tsunami, kada su hrvatski građani spontano ispred ambasade Japana zapalili svijeće i položili cvijeće. Japan takve geste izuzetno cijeni, Japan takve geste smatra velikom investicijom u bilateralne odnose. Tako da su ti odnosi bili stvarno vrlo razvijeni a Japan se pokazao i iskazao i u sufinanciranju recimo razminiravanja u Hrvatskoj, dakle u čišćenju Hrvatske od mina zaostalih iz Domovinskog rata. Takve stvari nismo doživljavali od nekih drugih saveznika. Što se tiče bilateralnih odnosa pa i u doba Milanovićeve Vlade moram reći da su oni bili dobri, da smo ih stvarno njegovali i da su i Milanović i premijer Abe kliknuli što se kaže kolokvijalno i tu razinu odnosa digli na još jedan stupanj više. Ovaj sporazum, ima on i svojih konkretnih prednosti, znate kada hrvatski poduzetnik dođe u Japan i kada treba dobiti neku pomoć diplomatsku on će doći u naše Hrvatsko veleposlanstvo no jednako tako on može zatražiti i temeljem ovog sporazuma i logističku ili drugu pomoć od europskog predstavništva koja je kudikamo brojnije u Japanu i kudikamo integriranije u sam život japanskog društva i japanskog gospodarstva. Nećete sigurno pogoditi ako vas pitam za koji su hrvatski proizvod Japanci najzainteresiraniji. Vjerojatno prvo što dolazi na um tuna i tuna je tuna je stvarno jedan proizvod koji u velikoj mjeri kupuju jadransku tunu i smatraju je jednim od najkvalitetnijih ako ne i najkvalitetniju na sviju i kupuju ju bez obzira na cijenu. Ali ono za što su posebno zainteresirani osim tune i najviše zainteresirani zbog diplomatskog iskustva, iskustva vođenje gospodarske diplomacije su software. Dakle oni su namirisali jednu malu zajednicu ICT stručnjaka u Hrvatskoj koji rade kvalitetne software. I tako tehnološki razvijena država spremna je kupovati software od hrvatskih mladih stručnjaka ili ih zapošljavati u svojim velikim sustavima. Vjerojatno ne znate i da firma Yazaki, najveća firma za proizvodnju sofisticiranih kablova koji se koriste u automobilskoj industriji, avionskoj industriji, u brodarskoj industriji, koja je de facto monopolist u svijetu koliko je moćna i koliko je jaka je otvorila svoj ured za razvoj proizvoda za istraživanje i razvoj u Hrvatskoj ocjenjujući da ovdje ima izuzetno kvalitetnih inženjera koji su relativno jeftini uspoređujući sa cijenom koju traže Nijemci, Britanci, Francuzi ili Amerikanci. Prema tome, to je spona sa Japanom koju trebamo i dalje njegovati. Spomenuo sam automobilsku industriju, Japanci su stvarno bili zainteresirani naći u Europi jedno mjesto gdje bi otvorili proizvodnju. Imaju kao što znamo cijeli niz brendova u svojoj zemlji. Hrvatska je bila jedna od mogućnosti a radili smo na tome, na tome treba sustavno raditi svaka hrvatska Vlada i najgore što nam se može desiti da kod ovakvih strateških projekata jedna Vlada onda ne nastavi ono što je radila prethodna Vlada. I u tom kontekstu ovaj sporazum je važan da ponovo pred hrvatsku javnost ali i pred zastupnike u Saboru stavi Japan kao zemlju s kojom trebamo raditi i surađivati bez obzira na njegovu geografsku udaljenost, ona je od interesa za gospodarstvo, ona je naš politički saveznik EU pa i Hrvatske u jednom dijelu svijeta gdje stasaju nove globalne sile koji su nam veliki rivali na međunarodnom polju. I s obzirom na sve to skupa Japan mora biti duboko u hrvatskoj vanjskoj politici a zastupnici u Saboru moraju imati elementarna znanja o važnosti Japana i uključujući o važnosti odlaska na krunidbu cara što je također jedna gesta koju oni visoko cijene i zbog koje će sigurno dodatno razvijati odnose sa našom zemljom u pozitivnom ozračju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Klisović, pohvaljujem vašu repliku i slažem se s vama da neovisno o tome koja je Vlada RH bila da treba kontinuirano raditi na određenim projektima a to je ono što ste vi spomenuli, to je automobilska industrija. Spomenuti ću kao svijetli primjer Slovačku koja zapošljava 250 tisuća ljudi u automobilskoj industriji koja 44% ukupne industrijske proizvodnje se odnosi na automobilsku industriju. Mi možemo na neki način, može nam biti referentna zemlja Slovačka i tu svakako ima prostora u jačanju bilateralnih odnosa između Hrvatske i Japana. Odgovor poštovanog zastupnika Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Potpuno ste u pravu kolega Ćelić, no ono što nam treba je stvarno jedno strateško jedinstvo u promišljanju recimo stranih investicija u Hrvatskoj. Tako da ne privlačimo sve i svašta jer nisu nužno svi investitori baš dobronamjerni prema Hrvatskoj nego su tu da izvuku novce, odu i briga ih za ono što ostavljaju iza sebe. Automobilska industrija uključujući da neke japanske firme imaju i avioindustriju u sklopu te automobilske industrije je vrlo radno intenzivna industrija, zapošljava puno ljudi, vrlo sofisticirana industrija, zapošljava ljude sa velikim znanjem i vrlo profitabilna industrija, to su ustvari investicije koje Hrvatska treba. A Hrvatska ima pregršt vojni objekata još bivše vojske koji su proglašeni ne perspektivnim i koji tako zjape prazni. Uključujući recimo ogromni objekti tamo na Udbini koji su izuzetno zanimljivi recimo bili Japancima upravo za otvaranje proizvodnje ovoga tipa. Blizina mora, blizina autoputa, blizina željeznica dodatno diže vrijednost hrvatskog teritorija za, odnosno pojedinih dijelova za ovako jedne strateške investicije i na tome moramo zajednički raditi. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Javio sam se naknadno za raspravu po ovoj točci s obzirom na opaske naših kolega iz SDP-a koji kažu vidite a vidite više nema niti jednog ovdje u sabornici o tome kako je ovo drugorazredna tema, kako se ovom raspravom banalizira rad Sabora, kako uopće pada na pamet predsjedniku Sabora ovakvu temu uvrstiti u ovaj važan dan, bilo je puno važnijih tema nego što je Sporazum o strateškom partnerstvu između EU i Japana. Prije svega to govori o činjenici da su horizonti naših oporbenih kolega iz SDP-a prilično suženi, da ne vide i ne razumiju koliko je za Hrvatsku bitan ovaj dokument. Ne samo zbog činjenice što uključuje, pokriva ako tako mogu reći 635 milijuna stanovnika kada se utvrdi broj stanovnika EU i Japana, nego što je još puno važnije on pokriva jednu trećinu sveukupnog svjetskog gospodarstva. Trećina svjetskog BDP-a se događa, proizvodi u državama članicama EU i u Japanu. I ako to za saborske zastupnike iz SDP-a nije bitan dokument o kojemu bi mi trebali razgovarati onda ja ne znam koji je to bitan dokument. Tim više najjači, jedan najjači svjetskih gospodarstava itekako je važan za Hrvatsku. I što je još važnije, što bi po meni trebalo istaknuti to da je trgovinska razmjena između Hrvatske i Japana u korist Hrvatske što je rijetkost za razvijene države i to 3 puta Hrvatska više izvozi u Japan, nego što Hrvatska izvozi iz Japana, a znamo koliko je jako i što u međunarodnom svijetu, japansko gospodarstvo. Nešto je o tome govorio i pohvaljujem u tom smislu raspravu kolege Klisovića, govorio je nešto o tome i Klisović, gospodin Klisović, ali sam podatak da Hrvatska izvozi u Japan oko 450 miliona EUR-a od toga velikim dijelom, velikim dijelom se to odnosi na izvoz poljoprivrednih proizvoda odnosno svježe tune iz Jadranskog mora. Što to znači za Postiru na Braču, što to znači za zadarske ribare, što to znači inače za ribare u Hrvatskoj? Ne treba dovoljno govoriti kada se zna da je hrvatska tuna, svježa tuna ih Hrvatske, jedan od najvažnijih gastronomskih specijaliteta u samome Japanu. Ovim se sporazumom ukida carina, japanska carina na brojne poljoprivredne proizvode koji dolaze iz EU, pa i iz Hrvatske. Od kad je ovaj potpisan sporazum za 300% je povećan izvoz vina iz Hrvatske u Japan. Nakon potpisa ovog sporazuma o strateškom partnerstvu, da se ništa drugo nije dogodilo, da ne govorim koliko je o tome nešto gospodin Klisović govorio o …/nerazumljivo/… itd., ali o dijelu poljoprivrednih proizvoda koji sada imaju lakši pristup japanskom tržištu. Da kažem da se ništa drugo nije dogodilo, ta tema zaslužuje raspravu u Hrvatskom saboru, ne u nekom drugom nego u udarnom terminu po meni. Jer ako nešto interesira hrvatske građane, onda interesira što, kako i na koji način, nekakav dokument koji se u Hrvatskom saboru raspravlja i usvaja znači za njih osobno, za njihovo radno mjesto, za njihov životni standard i o time bi mi temama trebali razgovarati, zato i pohvaljujem što je upravo ova tema došla na dnevni red. Što Japan znači za Hrvatsku, koliki je odnos između Japana i Hrvatske kad je turizam u pitanju? U posljednjih 10-tak godina je iz Japana deseterostruko, pazite deseterostruko je više turista u Japanu danas nego prije 13 godina. Danas je negdje oko 170.000 turista iz Japana dolazi u Hrvatsku, a prije 10 godina bilo ih je jedva 15.000. Dakle, Japan je naš vanjsko gospodarski partner važan, značajan. Trebalo bi pitati moje otočane, odnosno Bračane, što japansko, što izvoz iz Hrvatske njima znači, doprinosimo, doprinosimo snaženju primjerice tvrtke Postira na Braču, a i drugih i drugih ribara na Jadranu koji se time bave. Prema tome, ja mislim da je ova tema dobrodošla, a to što bi se mi htjeli u ovim predizbornim vremenima za izbor predsjednice RH baviti samo time i ničim drugime i što bi svoje političke frustracije zbog političkih poraza u posljednje vrijeme htjeli rješavati u svakodnevnoj raspravi i što bi to trebala biti jedina rasprava u Hrvatskom saboru i ništa drugu, sačuvaj Bože da mi govorimo o nečemu što bi pomoglo našim gospodarstvenicima, našim poljoprivrednicima, našim stanovnicima, našim ribarima itd., to bi treba biti, to su po kolegama iz oporbe drugorazredne teme. To se time ne treba baviti. Što će nama brinuti o tome hoćemo li izvesti u Japan 150 ili 500 milijuna EUR-a koliko je približno sada izvoz i ove godine će biti u Japan i sa time bi se trebali baviti o tome koje što negdje rekao, koliko je ta izjava utjecala na povrijeđenu taštinu nekoga drugoga, mi bi mo time se trebali baviti, a ne ovim temama. Zato ovo ne da nije drugorazredna tema, ovo je prvorazredna tema o kojoj bi trebali raspravljati zastupnici u Hrvatskom saboru, mislim da je ove godine ostvaren ako se ne varam, gospođo državna tajnice, posjet kineskog, japanskog, ispričavam se vrlo je važna distinkcija između tih dviju država, japanskog ministra gospodarstva u Hrvatsku ili ministra vanjskih poslova. Kada je se govorilo upravo o ovom sporazumu o strateškom partnerstvu tada je uvaženi ministar iz Japana govorio o značaju Hrvatske upravo na japanskom tržištu, a vezano za ovaj sporazum o tom partnerstvu između EU, EU Kada je on i potpisivan i kada je o njemu raspravljano mislim da je Jean Claude Juncker tada kao predsjednik Europske komisije govorio koliko je važno da EU kao jedna od najjačih, gledano ukupno svjetskih gospodarstava ima pristup japanskom tržištu jer se ovim sporazumom otvara europsko tržište, japansko tržište, a koje nije malo, negdje oko 135 ne znam koliko je točno, 130-tak milijuna Japanaca ima, koliko je važno da se europsko gospodarstvo plasira na europskom tržištu, a ovim partnerstvom, ovim sporazumom je taj pristup lakši, smanjuju se carine, jasno tu je i reciprocitet itd., itd. Tako ne da ja ne bježim od ovakvih rasprava, daj Bože da je ovakvih rasprava, koje, u kao saborski zastupnici i Hrvatski sabor, može pripomoći, pripomoći svakom konkretno hrvatskom gospodarstveniku jer kažem itekako veliki broj je njih uključen u ovaj sporazum. I znakovito je vidite da raspravljamo o jednoj gospodarskoj temi a ova je tema prije svega par excellence, gospodarska tema. Ispod radara i u Saboru nismo čuli koji bi da je kojim slučajem bilo nešto suprotno od onoga što smo danas imali prilike čuti, to je odluka INA-e da se uđe u modernizaciju rafinerije Rijeka, posao vrijedan 4 milijarde kuna, vrijednost 1,5 Pelješkog mosta. Koliko smo riječi, rečenica, izjava potrošili hrvatskoj javnosti da bismo govorili o važnosti, povijesnoj, strateškoj važnosti Pelješkog mosta. S druge strane evo kao da se to ne događa jedan veliki gospodarski projekt koji će jako puno značiti za hrvatsko gospodarstvo i modernizacija rafinerije nafte u Rijeci. Što će to značiti za Što će to značiti za povećanje broja zaposlenih i to visoko obrazovanih novih zaposlenih u Rijeci s obzirom na podizanje vrijednosti derivata koji će izlaziti nakon izgradnje .../Govornik se ne razumije./... postrojenja u samoj rafineriji ne treba posebno ni govoriti a koliki je to zamašnjak za rast Rijeke, Primorsko-goranske županije i cjelokupnog hrvatskog gospodarstva je vrlo važan. To su teme o kojima bi ovaj Hrvatski sabor trebao govoriti a ne da svaki dan po 50 puta, gotovo iz istih usta čujem tko je rekao, što je rekao, kako se to odnosi, kako će to se reflektirati na prije svega taštinu a ne na društvena događanja u Hrvatskoj. Zato pohvaljujem ovu temu koju smo danas raspravili, bilo bi dobro da je ovakvih tema još više u Hrvatskom saboru a da se manje međusobno prepucavamo zbog čega je i dignitet Hrvatskog sabora danas tamo gdje je. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, moram vas upozoriti na jednu stvar da ne baratate s točnim podacima. Znači nije u posljednjih 10 godina se udesetostručio dolazak Japanskih turista. 2010. godinu smo završili sa 147 tisuća, ova godina će biti negdje 160 tisuća. Znači to je nekoliko postotaka više nego tada tako da to nema nikakve veze a pogotovo to nema nikakve veze sa ovim sporazumom. A druga stvar, pogledajte dnevni red, niti jednu temu koja se bavi supstancijalno rješavanjem problema hrvatskih građana u zadnjih nekoliko tjedana HDZ nije stavio na dnevni red. Zato jer su svjesni da je situacija loša i zato što su svjesni da svi oni koji misle da je dobro u Hrvatskoj će glasati za gđu. Kolindu Grabar-Kitarović a svi oni koji misle da je loše u Hrvatskoj i da može biti bolje, neće glasati za gđu. Kolindu Grabar-Kitarović. I to je jedini razlog zbog čega nema tema na dnevnom redu Hrvatskoga sabora. Hvala vam lijepo. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Ja se čudim kolega Maras, vi doista jako puno raspravljate u Hrvatskome saboru ali mi je još čudnije kako brzo zaboravljate. vi ste prije par dana raspravljali o najvažnijem gospodarskom dokumentu u RH. Vi ste prije par dana raspravljali o proračunu koji u bitnome definira postupanje u cjelokupnom životu Hrvatske od gospodarskih tema, od tema koje se odnose na infrastrukturu, na sve moguće teme koje dotiču hrvatske građane. Prije par dana smo raspravili 4. krug Porezne reforme koja opet se dotiče svakog sugrađanina RH. Pa ne Pa ne možemo svaki dan u Hrvatskom saboru govoriti o proračunu i o temama koje biste vi htjeli. U Hrvatskom saboru raspravljamo o temama koje su dinamikom definirane, radom Vlade a kako radi Vlada prije svega u tom gospodarskom sektoru najbolje govore makroekonomski i gospodarski pokazatelji. Hvala. Kolega Maras, vi ste digli povredu Poslovnika. Ja sam lijepo zamolio da se ne prepucavamo sa povredama Poslovnika.

korektnosti, mislim ne može biti par dana, mi smo o proračunu raspravljali prije mjesec i pol dana gospodine Boriću. Prije mjesec i pol dana. Pa dajte nemojte govoriti konstantno neistine, evo samo to molim. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, moram vam dati opomenu jer sam stvarno bio danas jako tolerantan ali nemojte moju toleranciju previše iskorištavati i zlorabiti. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Mire Bulja ali prije nego što mu dam riječ pozdravili bismo dame i gospodu koji su na galeriji i koji su nas došli poslušati, pa izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, uvažena tajnice, kolegice i kolege. Evo raspravljamo o sporazumu između između EU i Japana, naravno tu se treba gledati najviše učinci koji će biti u ovome okviru za RH. Međutim, najmanje se čulo i sa jedne strane i sa druge strane bilo šta šta će donijeti ovaj sporazum. Međutim suradnja sa Japanom gospodarska je poznata u tom okviru ali nešto specijalno ja ne vidim. Spomenuta je ovdje i auto industrija koja je razvijena u Japanu, ne vidim da su gospodarske zone naše u Hrvatskoj nekim japanskim, da japanskim, da su investitori tu uključeni. Evo, kolega Bačić, svega je tu bilo i spominjao sada INA-u, INA-u koja je ugasila rafineriju u Sisku, INA-u koju smo predali u biti neprijateljski u tuđe ruke, INA-u koju je Hrvatska izgubila i sada se hvali tu sa nekakvim gospodarskim rastom, znači apsolutno, sa razvojem INA-e. Ja bih rekao da govoriti o ovoj temi naravno to je sporazum koji je došao ovdje, koliko će on utjecati na Hrvatsku to nitko ne zna, to je ono protokolarno što mi moramo potvrditi ovdje, to je poznato, međutim stvarne i životne teme i utjecaji na gospodarstvo koliki će biti učinci ja ne znam jer evo uvažena kolegica nije rekla, tajnica. Mene zanimanju pitanja koja je spomenio gospodin Kovač tijekom svoje rasprave, on je otišao čak i do Brexita, on je otišao do suradnje sa ovaj Srbijom, svagdje ovaj otišao, tako da nije samo sa strane oporbe da je bilo tu ovaj lutanja i postavljanja pitanja, a naravno kad se govori o sporazumu i nama o EU da je bitna suradnja sa Japanom. Naravno, ali je bitno spomenuti kroz raspravu i to saborski zastupnici mogu problem ilegalnih migranata koji sad ulaze, prelaze granicu i imaju ogroman utjecaj tj. stvaraju nesigurnost u tim područjima nesigurnost naših građana ugrožavaju, a ugrožavaju i sigurnost njihove imovine. I o tome treba govoriti i postavit ta pitanja. Tako da ove teme kad dolaze na raspravu, isključivo i samo govoriti u okviru ovoga, a nemamo mi baš često mogućnost vidjeti ovaj poglavito ministra, uvažena tajnica je često ovdje, ona bit će žrtvovana da dolazi ovdje i da odgovara, ministar ima pričnih poslova i manje mu je bitan ovaj sabor. Ako je to toliko značajno i važno ova tema koju danas raspravljamo, zadnji dan prije odmora jer previše ste se umorili, prije odmora mjesec dana, jednostavno toliko su vam žuljevite ruke da ne znam kako ćete ovih 15 dana to sve ispraviti, ovi mjesec. Ja bi vam postavio ključno pitanje. Kad je toliko značajno zbog čega onda nije sad premijer, zbog čega sad ovdje nije ministar? A u vanjskoj politici u toj diplomaciji imamo ogromne probleme, ogromne probleme. Samo slučaj Sabljak pa veći je to problem od ovih svih problema. To govori o korupciji u Ministarstvu vanjskih poslova. Pa imamo problem sada već tajnice Vijeća Europe, imamo problem tajnice Vijeća Europe koja nije sazvala niti jednom povjerenstvo za praćenje Srbije pri otvaranju Poglavlja 23. i 24., ona je nagrađena, a godišnje morala 4 puta sazivati povjerenstvo, neka me tajnica ovdje demantira ako je istina. Znači mi ovdje prozivamo da nemamo pravo govorit, nastupat, a kad imamo prigodu reći da Ministarstvo vanjskih poslova ne radi svoj posao i da je ovaj sporazum formalne prirode, da je on prošao proceduru to je sporazum između EU i Japana, mi samo to potvrđujemo jer smo članica EU, onda onda se postavlja pitanje što radi Ministarstvo vanjskih poslova i poštiva li ministarstvo poslova zakone, a poglavito ti dugogodišnji diplomati jer je to inkubator onih koji upravljaju RH, inkubator. Doduše prevelik su utjecaj bili u tom inkubatoru i Budimira Lončara. I sad postavljam pitanje, zbog čega Ministarstvo vanjskih poslova nije sazvalo niti jednom povjerenstvo koje je oformljeno 2016. u praćenju Srbije pri otvaranju 23. i 24. Poglavlja, ja vam postavljam pitanje? Uputio sam i Predsjednici RH pitanje, jer je dužno izvješće to povjerenstvo poslati, je li dobila izvješće od toga povjerenstva, a predsjednik povjerenstva je ministar ili ministrica. Predsjednica republike odgovara da nije, 2016. godine se to dogodilo. Prema tome, imamo ozbiljnih problema u Ministarstvu vanjskih poslova jer jednostavno ti višegodišnji diplomati se ne, sa velikim iskustvom diplomatskim oni se nesmidu ni spomenuti. Da je moj kum bilo gdje imenovan to bi se spomenulo, ali kad imenuju oni svoje kumove i međusobno to imenovanja, e to je normalno, nemojte slučajno kumove spominjati onda kriv je Miro Bulj što je spomenu kum, krivo je povjerenstvo za ovaj praćenje sukob interesa, svi su krivi. bi vas zamolio uvažena tajnice, kolegice i kolege, Ministarstvo vanjskih poslova ne radi svoj posao. Ministar aktualni također kao i bivša ministrica krše zakone RH jer povjerenstvo o praćenju Srbije u otvaranju Poglavlja 23. i 24. nije se sazvalo, samo jednom 2016. godine, a mora se sazvati 4 puta. Zbog čega to radi Ministarstvo vanjskih poslova, zbog čega se dodvorava? A ovaj sporazum o Japanu, sa Japanom i EU, to je proceduralni sporazum koji je upućen na Hrvatski parlament kao članica EU. Mene više Mene više zanima kao saborskog zastupnika zbog čega ministar, bivša ministrica, a tajnica bi mogla odgovoriti, ne poštivaju zakon, zbog čega provode više srpsku politiku i njihove interese, nego hrvatske interese? Zbog čega ćemo dati Srbiji otvaranje tog poglavlja i ne praćenje da bude mali Hag, da sude, da budemo hrvatski branitelji da budu lovina četniku Vučiću i To je pitanje koje vas pitam već godinama. Postavljamo godinama, ali ne odgovarate jer ne štite se hrvatski interesi. Imamo mi i brojna druga pitanja, drago mi je da se tuna izvozi iz Hrvatske u Japan, drago mi je da to najbolji ovaj jedan od glavnih menia tamo u Japanu. Međutim, bilo bi mi još draže da Ministarstvo vanjskih poslova potaklo da se proglasi isključivi gospodarski pojas. To bi bilo puno najvažnije. Hrvatska obalna straža ima tehničku mogućnost zaštiti naše more, naše naravno vode, zaštititi, a ne da nam ribari talijanski love ribu kad im god pane napamet, uništavaju floru i faunu, nije zaštićen hrvatski ribar, nego hrvatski ribar mora iseliti, njemu za nji vrijede zakoni, a za talijanske koče ne vrijede jer ste u suradnji i ne smijete se protiviti Tajaniju, fašistu Tajaniju koji svojata moju Dalmaciju i Istru. Pa proglasite taj isključivi gospodarski pojas, pojačajmo našu obalnu stražu i to je onda borba diplomacije za hrvatske interese. Mi ne štitimo ništa, bolje govorimo o suradnji, nismo zaštitili ni poljoprivredno zemljište, diplomacija naša nije zaštitila prodaju poljoprivrednoga zemljišta od 2020. godine moći će Mađari, strane, pravne i fizičke osobe kupovati u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište u iseljenoj Slavoniji, Dalmaciji. Međutim, hrvatske fizičke i pravne osobe ne mogu u Mađarskoj kupovati. Orban je zaštitio prodaju poljoprivrednog zemljišta a mi smo sve iselili i sad dajemo to na tržište, džabe. Samo da bi netko rekao da je diplomata sa višegodišnjim iskustvom, cijeli život pod staklenim zvonom, to je zaštita interesa i to vam gospodo nije smješno. Hvala Hvala. Imamo dvije replike, ja vas molim da, ja sam danas kao što vidite silno tolerantan i puštam da pričate o svemu i svačemu osim o točci a to je strateško partnerstvo između EU i Japana pa barem u replikama kad već nismo do sada pokušajmo ipak vezat se uz pravu temu o kojoj smo trebali raspravljati a raspravljali smo o svemu i svačemu drugome. Prva replika je poštovanog zastupnika Davora Lonačara. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, upravo na sporazumima koje čini Ministarstvo vanjskih poslova ako je u pitanju gospodarski razvitak RH, isključivo kroz gospodarske zone u RH kojih ima na desetke smo upravo spremni prihvatiti sve izazove koje nudi i Europska i Svjetska zajednica kada je u pitanju razvoj gospodarstva. To je jedna stvar. I druga stvar, ja još u Hrvatskoj vidio nisam nigdje niti metra kvadratnog poljoprivrednog zemljišta koje je prodano strancu i uvjeren sam da tako to neće biti. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega slažem se da trebamo raspravljati široko o ovoj temi i da nam ne treba ni potpredsjednik ni premijer ni tajnica pisati što ćemo govoriti i slažem se da je bitan gospodarski razvoj naših zona i da treba o tome raspravljati. Međutim što se tiče poljoprivrednog zemljišta ja sam dao i amandman i sad sam uputio i zakon imamo u proceduri da se kao isto kao u Mađarskoj ako smo ravnopravni da nema prodaje poljoprivrednog zemljišta fizičkim i pravnim, stranim osobama. Znači da nema. Znači to je ključ međutim nažalost nije to se prihvatilo. Žao mi je niste ni vi glasali za taj moj prijedlog ali od 2020. godine strane pravne i fizičke osobe mogu kupiti poljoprivredno zemljište u ispražnjenoj Slavoniji a imamo 700 tisuća hektara neobrađenog zemljišta ekološki sačuvanog. Pa znajte koliko će sad lešinara preko našeg štetočina u ministarstvu to kupiti za jeftine pare iz iseljenih krajeva. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bulj, meni kao roditelju čije dijete se nalazi van Hrvatske na radu, veoma je bitno tko nam radi u vanjskim poslovima. Posebno kada znam da u vanjskim poslovima je u to vrijeme ministarka Vesna Pusić zapošljavala svoje prijatelje, kućne prijatelje, prijatelje od svojih predaka i to u Washingtonu kao savjetnike u vanjskim poslovima, vanjske suradnike koji nikako nisu mogli raditi na tim poslovima mimo pravilnika koji su zaposleni na plati od 6, 7 tisuća dolara, koji su imali pristup razno raznim dokumentima što je i pitanje nacionalne sigurnosti kako je moguće da jedna takva osoba na taj način mimo pravilnika zaposlena bude i što nisu činili svoj posao kao što rade srbijanske neke službe vanjskih poslova koje upriličuju izložbe o hrvatskim zločinima. Naši si nisu dali Hvala lijepo. Pa nema tu velike razlike, sve je to sličnoga inkubatora, ima tu, evo spominjali smo i .../Govornik se ne razumije./... na koji su način imenovani i na koji su način imenovani savjetnici, na koji način troše novac muž i supruga u Australiji koji su bili veleposlanici, ambasadori. Znači jednostavno taj sustav, taj, to je isti inkubator, '92. godine pa svi koji su tamo ponikli '92. godine isti dan su primljeni i Plenković i Jandroković i Grabar-Kitarović i Milanović. je to ista priča i sve su to kumovi i kumstvo i to se ne smije spominjati, gledajte to se ne smije jednostavno spominjati. Te stvari i to se, i oni su nastavili svoje diplomatske karijere i svoje političke karijere.

Hvala lijepo kolegice i kolege zastupnici, g. potpredsjedniče. drago mi je što završno mogu reći nekoliko rečenica o ovom sporazumu i o tome da je bitno razvijati apsolutno gospodarske odnose i jedino s čime nismo zadovoljni je da više vremena u Hrvatskom saboru ne trošimo na rasprave o tome kako da naše gospodarstvo i naši građani žive bolje jer bi onda imali puno više koristi od ovakvih međunarodnih gospodarskih sporazuma koji omogućuju da plasirate određenu robu i ovo što je rekao kolega Bačić, izvoz hrvatskog vina u Japan količinski se ne može nažalost, ne može nažalost popraviti gospodarsku sliku u Hrvatskoj zbog toga što su to toliko male količine. Dok god mi ne stvorimo svoju poljoprivredu na toj razini da proizvodimo veće količine i vina i drugih poljoprivrednih proizvoda, do tad nećemo imati koristi nikakve. Jer izvesti 300% više od nečega što je malo naravno da ne može gospodarski pomoći Hrvatskoj i zato nije dobro danas je evo, 13.12., Sabor će zasjedati još svega nekoliko sati, imamo sada stanke u ime klubova zastupnika koje će vjerojatno rezimirati cijelu sjednicu i poslati završne političke poruke iz HS-a, ali nije dobro i to ćemo se svi ovdje složiti da od 118 točaka koje imamo na dnevnom redu, njih 70, 80 koje su predložene od opozicije koje rješavaju bitne Hrvatske koja se u ovom trenutku nalazi u jednoj demografskoj katastrofi, u korupcijskoj katastrofi, u gospodarsko slaboj situaciji, nemamo nemamo trendove koje imaju neke druge zemlje i kada govorimo o ovom Sporazumu u Japanu i onda se netko poziva na Japan i njegove standarde, kao što je kolega Kovač pričao da će, evo, on se još i ponudio upoznati i zastupnike u HS-u o tom političkom sustavu. Nevjerojatno je da uopće stanemo politički što se tiče moralnih odnosa u hrvatskoj politici uopće u istu rečenicu. Znači mi u Hrvatskoj imamo situaciju gdje ljudi mrtvi hladni izdaju svoje birače, pretrče na drugu stranu, imaju neobjašnjive razloge koje ne može nitko shvatiti zbog čega su to napravili, a u Japanu je nemoguće, znači tamo čovjek, ukoliko, kao što je rekao kolega Sladoljev ima i minimalnu sumnju na korupciju odstupa i više se politikom uopće ne bavi. Ne da se vrati u Sabor, ne da se ponovno kandidira, ne da na izborima pokušava dobiti mandat svojih sugrađana, nego se uopće ne kandidira i makne se iz cijele politike. Tako da, kuriozitet je ovo, da mi u biti zadnju raspravu ove godine, bavimo se ovom temom, uspoređujemo Hrvatsku i Japan, a u biti nažalost u velikoj većini stvari se ne možemo usporediti, ne samo, nije bitna veličina zemlje i broj ljudi, nego standardi, politički moral, korupcija, sve je to nešto što nažalost Hrvatskoj nemamo i bilo bi dobro da u ovom Sporazumu imamo i takve odredbe koje će omogućiti da Hrvatska ima jedan drugačiji standard što se tiče i korupcije i tolerancije prema korupciji, nevjerojatno je da znači osoba koja koja ima najviše, daleko najviše optužnica i koje su potvrđene i sudski na zagrebačkom sudu, vodi najveću jedinicu lokalne samouprave, Grad Zagreb, je ključni čovjek i ključna osoba koja podupire predsjednicu Grabar Kitarović. To je, to je gotovo nevjerojatno. U Japanu bi od podrške takve osobe bježali, u Hrvatskoj se kao za slamku spasa spasa gđa. Grabar Kitarović hvata g. Milana Bandića. Nažalost ta slamka spasa je spasit neće i to će biti, ja bih rekao, nešto što će biti krajnji potez koji je mogla iz očaja napraviti, ali tu više, ja mislim, povratka nema i to svi naši građani vrlo dobro znaju. Zato bih evo, iskoristio priliku da svima koji nas danas gledaju i sa ove govornice želim sve najbolje za božićne i novogodišnje praznike i nadam se da će u novoj godini Sabor raditi više na korist građana s obzirom da imamo jako puno .../Upadica Reiner: Hvala./... Povredu Poslovnika je digao poštovani zastupnik Stevo Culej. Nadam se da je stvarno povreda Poslovnika. **Culej, Stevo (HDZ)** Ako nije nek bude opomena. Mislim da je kolega Maras u svojoj raspravi o Japancima koji su inače poznati kao časni ljudi, kod njih jedan strojovođa, ukoliko mu kasni vlak 5 minuta, 10 minuta izvrši .../Govornik se ne razumije./..., harakiri, sam sebe kazni za svoj propust. Kod nas moguće da netko bude bez ikakvoga znanja, sposobnosti,

Sljedeći u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista završno govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, evo zadnji dan u ovoj godini. Drago mi je što je ovdje tajnica, volio bi da je ministar najprije ću spomenuti samu temu i ovaj Sporazum. Sporazum sa Japanom je, kao i svi sporazumi EU značajan za Hrvatsko jer smo članica, ali smo na repu EU i apsolutno smo na .../Govornik se ne razumije./... pa se nadam da će naša diplomacija odraditi ovaj dio gospodarski da se i investicije povećaju u RH i da Hrvatska ne bude samo diplomacije veleposlanstva kao u slučaju u Australiji gdje su bespravno trošene novci hrvatski. Tako je bilo i u drugim veleposlanstvima i da sad ne nabrajam, prema tome, ovdje značajnu ulogu imaju naša diplomacija u suradnji u ovome slučaju sa Japanom. Međutim, ja ću još jednom spomenuti da i bivša ministrica Pejčinović-Burić nije poštivala znači nije poštivala odluke Vlade 2016., to je bila odluka Oreškovićeve Vlade, da se prati Srbija u poglavlju u pristupanju EU-i. Nije i to mene više žalosti, a kamoli će nešto s Japanom. Znači mi ćemo dati uvjete Haagu, mogućnost maloga Haaga Srbiji, 23. i 24. poglavlje je vrlo bitno, nemojte dozvoliti da Srbima tj. srpskim vlastima hrvatski branitelj, vi kao, vi kao tajnica i ministar, pa čak i ministar, evo 5 mjeseci. To povjerenstvo koje je osnovano 2016., 4 puta godišnje bi se moralo sazivati i jednom bi moralo predsjednici republike ili predsjedniku davati izvješće. Pitao sam predsjednici republike u pisanom obliku imam odgovor, niti jedno izvješće tog povjerenstvo nije dobilo. Na Odboru za veterane nikada nismo dobili odgovor da li se sastalo povjerenstvo u praćenju Srbiji i to su stvari vrlo bitne. Govoriti o tuni, još jednom ću ponovit, drago mi je da se tuna izvozi i drago mi je iz naših ribara, od naših ribara je tuna na gastro ponudi u Japanu, to je drago i to treba razvijati i to treba poticati međutim proglasimo isključivi gospodarski pojas, ojačajmo našu hrvatsku Obalnu stražu i ne dozvolimo da nas Talijani uništavaju i floru i faunu i riblji fond, rade što žele. To je uloga. Uloga Ministarstva vanjskih poslova, uloga hrvatske Vlade međutim Ministarstvo vanjskih poslova je nastalo kako je nastalo, to je takav inkubator, inkubator gdje veliki, preveliki utjecaj imao Budimir Lončar i jednostavno tu je splet kumova i to vam je trenutno tako. Spomenuti kuma slučajno nekome pa to vam, da je kuma imenovat, to ne smijete, to odmah povjerenstvo, to je odmah tiskovna 4 sata, čak je meni umalo se nije riješio Brexit, slučajno kad je mene spomenuo, čuo je Johnson premijer, čak je spomenuo i mene i da će me kao Ekselenciju uputiti, jel, naravno jer ga boli što mu se spomene kum, ja nemam problema da mi neko spomene kuma bilokojega, tako da nemam s time problem, jednostavno diplomacija je isprepletena interesima ali nažalost ne u obrani hrvatskih interesa, pogledajte druge države kako se bore i gospodarska diplomacija i za investicije, u nas ne. U nas je bitno višegodišnje iskustvo, diplomatsko iskustvo, maniri, dodvoravanje i to se svelo na to zato smo na repu EU-a. Na dnu smo po povlačenju, zadnji, po povlačenju sredstava iz EU-a i ovo što smo povukli Pelješki most, ne ostaje Hrvatskoj novac, ostaje objekat, svaki djelić je kineski, svaki. Znači gledajmo gospodarski razvoj, diplomacija mora služiti u svrhu investicija, promidžbe Hrvatske, resursa hrvatskih ali to ne radi diplomacija Hrvatske, da je to radila hrvatska diplomacija onda danas bi se Hrvatska razvijala a ne bi samo dobili par činovničkih mjesta za demografiju i demokraciju, ova gđa. Šujica i tajnica Vijeća Europe. To je bitno a to što je 2/3 Hrvatske iseljeno, šta od 2020. g. mogu strane i fizičke i pravne osobe kupovati naše poljoprivredno zemljište u iseljenoj Slavoniji, e to je manji problem a u Mađarskoj to ne može se. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Evo, pod ovom točkom smo govorili o svemu ali ipak nismo došli kao što sam ja mislio na papige iz Južne Amerike a sva druga područja smo izgleda prošli zato mogu zaključiti raspravu o ovoj točci a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Izvolite, kolega Bulj. Hvala lijepo. Vi ste povrijedili čl. 238. ili nam vi napišite točno što ćemo govoriti, popis želja,

Ne, ne, samo molim vas se držite Poslovnika i bit će sve u redu. Sad ćemo, jer svi ste vi mogli se javiti za iznošenje stavova koje će sada početi.